pred nama se nalazi zakon o osnivanju memorijalnog centra „Staro sajmište“, jedan vrlo značajan zakon, jer posle 75 godina od završetka Drugog svetskog rata prvi put se pravno uređuje memorijalni centar „Staro sajmište“.Ovaj zakon značajan je i sa aspekta što prvi put se uređuje pravni okvir kojim se definiše

okupatorom i drugim saveznicima okupatorskim u Drugom svetskom ratu.Ovaj zakon takođe je značajan zato što se ovim zakonom predviđa pravni okvir za organizaciju i rad, za prikupljanje, za sređivanje, za obrađivanje, za muzeološke aktivnosti, za filmske aktivnosti koje su predviđene, a takođe, ovaj zakon je značajan i sa aspekta što se osnivaju dva muzeja i to muzej jevrejski logor Zemun i muzej prihvatni logor Zemun.Takođe, ovaj zakon je vrlo značajan je vrlo značajan zato što se formira u okviru zakona i međunarodni savet za saradnju u koju ulaze stručnjaci od integriteta, od obrazovanja i znanja i to ne samo naši stručnjaci, već mogu da uđu pravna i fizička lica koja se bave ovom problematikom iz čitavog sveta. Naravno da je predviđena mogućnost saradnje muzeja sa onim muzejima i onim ustanovama koje se bave sličnom delatnošću u čitavom svetu. Takođe, regulisana je unutrašnja organizacija, što se tiče upravnog i nadzornog odbora i odbora i direktora, načina finansiranja itd.Međutim, prevashodna vrednost ovog zakona je zato što posle 75 godina prvi put uspostavljamo pravni okvir čiji je osnovni cilj održavanje i očuvanje kulture sećanja na najveća stradanja koja su počinjena nad Jevrejima, Srbima, Romima Romima i drugim antifašistima na području Kraljevine Jugoslavije, odnosno na području Republike Srbije, NDH i na drugim područjima gde su vršeni zločini nad

trebalo je na čelo države da dođe državnik Aleksandar Vučić, da dođe ova Vlada, pa da posle 75 godina shvatamo da imamo moralnu obavezu sećanja na sve Jevreje, Srbe, Rome i druge antifašiste koji su postradali tokom nemačke okupacije i fašizma u Drugom svetskom ratu, ali da sem kulture sećanja

već da bi se znalo o zločinu kako se zločin ne bi ponovio. Jer, ćutati o zločinu, a ćutali smo svih ovih 75 godina, verovatno dodvoravajući se nekom drugom, je isto što i učiniti zločin.Kada su u pitanju Jevreji, kada je u pitanju ovaj zakon, moram da istaknem da prvi koncentracioni logor koji je organizovan za Jevreje i u koje su Jevreji, uglavnom muškarci skupljani, Romi i drugi antifašisti, to je bio koncentracioni logor na Autokomandi u Topovskim šumama. Tu su dovedeni i ustanici posle pada Užičke republike, jer je Užička republika dva meseca, od septembra do novembra bilo jedino područje slobodno u okupiranoj u okupiranoj Evropi.Takođe, moram da navedem da su iz Topovskih šuma svi Jevreji, Srbi, Romi streljani i to do decembra 1941. godine, dok su njihove porodice, žene, deca, starci prebacivani u jevrejski logor Zemun. Moram da kažem da su Nemci ulaskom u Srbiju u stvari izvršili rasparčavanje Republike Srbije. Jevrejski logor Zemun nalazio se pet kilometara od Zemuna i to je najistočnija granica nekadašnje NDH. Znači, jevrejski logor Zemun koji je kasnije bio prihvatni logor Zemun nalazio se na teritoriji NDH.Takođe

izvršen genocid nad srpskim, jevrejskim, romskim ženama i decom i to na jedan posebno brutalan način, a taj način je vozeći ih u kamionu koji je bio hermetički zatvoren u koji su ulazili izduvni gasovi iz auspuha i oni su u stvari na relaciji od jevrejskog logora, pa do Jajinaca bili ugušivani. U kamionu je obično bilo 50-70 žena, dece i staraca, znači nejači.Procenjuje se, odnosno prema nekim podacima, 7.000 jevrejskih, romskih žena i dece je stradalo u u tom najpoznatijem, najsvirepijem, najmonstruoznijem zločinu, a to su tzv. dušegupke, vozilo koje je nemački okupator specijalno dovezao pravo iz Berlina kako bi gušio jevrejske žene decu i starce, romske i srpske.Takođe, moram da kažem da je Gestapo, odnosno SS-ovci, da su upravljali ovim logorom, jer su im Nezavisna Država Hrvatska dala na upravljanje taj logor pod uslovom, naravno, da tu nema srpskih stražara i da se logor snabdeva iz Beograda.Takođe moram da istaknem da je kasnije u ovom prihvatnom logoru u Zemunu, bio doveden veliki broj antifašista sa područja Bosne, iz Kozare, iz Potkozarja, iz Like, iz istočne Bosne, ali su dovođeni i sa prostora Albanije, Grčke, Italije, kao i srpski antifašisti sa područja čitave Srbije.Zaboravila sam da kažem da nemački nacisti, kada bi im ponestalo Jevreja, Roma i onih ustanika Srba u Topovskim šumama, radi izvršenja naređenja koje su dali, a to je da za jednog ubijenog Nemca streljati 100 Srba, Jevreja, Roma i drugih, oni su odlazili u gradove širom Srbije i vršili najmasovnije zločine, masakre i ubistva. Jedno od tih zločina i ubistava je masakr kragujevačkih kragujevačkih đaka u Kragujevcu, u Šumaricama 21. oktobra 1941. godine, a takođe i streljanje civila u Kraljevu te iste godine od 14. oktobra do 15. oktobra.Naravno, ovde moram poseban akcenat da stavim na zloglasni

i posebno težak način više stotina hiljada Srba, Jevreja, Roma i drugih antifašista. Doktor Grajf, inače, izraelski istoričar za Aušvic kaže u svojoj knjizi: „Jasenovac jednako Aušvic Balkana“. Čak u svojoj knjizi pravi komparativnu analizu između Aušvica i Jasenovca i kaže da postoji velika razlika po načinu ubijanja, kako su ubijali nemački nacisti i kako su ubijale ustaše na području NDH. Razlika je u jednom, nemački nacisti uglavnom su ubijali industrijski, u gasnim komorama,

ali i ono što je najtragičnije, uživajući u smrti dece.Jedino je na području NDH koncentracioni logor Jasenovac bio pod direktnom upravom ustaške vlade, odnosno ustaša

da je najveći zločin koji je mogao biti zabeležen u Drugom svetskom ratu, to su upravo zločini i koncentracionim logorima nad srpskom decom uzrasta od jednog meseca, pa do 14 godina.

i dočekivali ih na bajonete.Ustaše u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj vadili su deci oči na očigled majke.

kao protest protiv takvog odnosa u svojoj jednoj od najpotresnijih poema, koja se zove „Jama“, opisuje upravo to srpsko stradanje, jer su ustaše onda kada nisu stigli da pokolju živalj iz Kozare, iz Potkozarja iz Like, bacali u bezdane

moram da istaknem da se politika od 2014. godine u Republici Srbiji menja. Takođe, moram da istaknem da je ove godine u januaru mesecu na zgradi predsedništva, na Andrićevom vencu, prvi put se zaviorila žuta zastava sa Davidovom zvezdom povodom sećanja na 75 godina Holokausta, odnosno povodom sećanja na Jevreje koje su u vreme nacističke okupacije morali da nose žute trake.To snažno odjeknulo u Izraelu. Naravno, izraelski narod je podržao ovaj gest predsednika Aleksandra Vučića. Aleksandar Vučić je nakon toga bio u Izraelu povodom obeležavanja 75 godina sećanja na Holokaust, odnosno oslobađanja logora Aušvic i tom prilikom sastao se sa izraelskim predsednikom Rivlinom.Moram takođe da kažem da prvi put predsednik Izraela, gospodin Rivlin, dolazi u posetu Republici Srbiji 2018. godine, kada ga dočekuje Aleksandar Vučić. Srpsko-jevrejsko prijateljstvo je višedecenijsko, viševekovno, Jevreji na ovom prostoru Srbije živeli su mnogo godina unazad. Jevrejska zajednica i danas za nas je i te kako značajna. Srbija je jedina zemlja u regionu i šire, koja je donela Zakon o vraćanju imovine imovine koje su oduzete Jevrejima bez potomaka. Prema tome, Srbija sve čini na očuvanju prijateljstva između srpskog i jevrejskog naroda.Srbija je u Drugom svetskom ratu jedna od četiri zemlje u svetu koje su proporcionalno broju stanovnika podnele najveće žrtve. Srbija je antifašistička zemlja. Srbija je zemlja oslobodilaca. U Srbiji su uvek čuvali svoje ognjište i svoju porodicu, nikada nisu napadali druge.Da se istorijske činjenice ne bi zaboravile i ne bi iskrivile, a bilo je pokušaja toga, pokušaj toga je povampirenje fašizma i tome čitav svet moderan mora stati na put, je izložba koja je u UN organizovana pod organizovana pod nazivom – Jasenovac, potreba da se ne zaboravi.Na toj izložbi bili su prikazani mnogi predmete, mnoge slike stravičnog događaja iz Jasenovca, ali su prikazani predmeti kojim su ustaše ubijale, odnosno klale Srbe. Taj predmet zove se srbosjek. Petar Brzica, jedan od ustaških vođa i koljača, nagrađen je samo zato što je za jednu noć između 29. i 30. avgusta 1942. godine poklao 1.360 Srba.

i politika koju je trasirao naš predsednik Aleksandar Vučić je politika mira, politika stabilnosti, politika života, a ne smrti, ali i politika istine zasnovana na istorijskim činjenicama, a ne politika laži zasnovana na argumentima.Prvi državnik koji je pomenuo da se na prostoru 1995. godine desio najstrašniji pogrom pred čitavim svetom, pred modernom Evropom, to je Aleksandar Vučić. U koloni dugoj 600 km od Knina do Beograda putovali su u starim automobilima, kamionima, traktorima, zaprežnim kolima, uglavnom žene, deca, starci i po koji muškarac u zrelijim godinama.

na 2.000 ubijenih žrtava tokom te zločinačke akcije, a u Kninu, u kome je inače pre rata bilo 90% Srba, taj dan se obeležava kao dan pobede.Ono što, takođe, moram da kažem, to je da je 20 godina trebalo da prođe i od bitki na Košarama i Paštriku, pa da se neko seti da su oni borci koji su branili našu otadžbinu otadžbinu u stvari najbolji deo nas, jer oni su na našoj granici sa Albanijom dali 108 života, a njihova starost bila je samo 25 godina. Oni su u stvari najbolji deo Srbije.

protiv kojih su ovi borci ratovali, da bi još koji mesec ili dan opljačkali našu Srbiju i građane. Tome je došao kraj.Naravno, SNS u danu za glasanje podržaće ovaj zakon. Zahvaljujem.Prelazimo na listu po redosledu narodnih poslanika prema prijavama za reč.Reč ima dr Muamer Zukorlić.Gospodine Zukorliću, izvolite. Dame i gospodo, poštovani prisutni, svakako da treba podržati podizanje predloženog memorijalnog centra. Ovo je prilika da se suočimo sa temom odnosa prema zločinu.Naime, u biološkoj prirodi čoveka je da reaguje na opasnost prema njemu i da refleksno reaguje na svako zlo koje mu se desilo, dešava ili mu se može desiti. Ali, kao i u prirodi svih drugih bioloških refleksija one same po sebi ne predstavljaju vrednost. Dakle, ukoliko reagujete ili odbrambeno ili osudom ili bilo kojim drugim aktom, to je sasvim normalno i prirodno, ali se to ne smatra nekom posebnom zato što i životinje reaguju na isti način kada su ugrožene. Zato bi bilo jako važno, pored tog nivoa odnosa prema zlu, zločinu i svakoj opasnosti, da smognemo snage da se pozabavimo temom zločina na višem, a to znači pre svega ljudskom nivou.Onaj pojedinac, ona zajednica koja uspeva da se prema zlu i zločinu ophodi etički drugačije, kvalitetnije, fenomenološki univerzalno i principijelno, a to znači da smo uvek opredeljeni protiv zla i zločina i u pogledu prevencije, ali i u pogledu osude, kao i u pogledu priznanja i odavanja pijeteta svim žrtvama svakog zločina, to je zapravo ono što zaslužuje posebnu pažnju i ono na čemu se može graditi drugačija budućnost i ono što, zapravo, predstavlja pravu ljudsku vertikalu.Dakle, to je moj poziv i time želim da ukažem da definitivno i ova zemlja ima, verujem, snage ili mora smoći snage, bar kroz dominirajuće političke faktore i u ovoj Skupštini, ali i na svim drugim nivoima javne, medijske, političke i intelektualne komunikacije. Ako hoćemo da nam ljudskost bude ono što ostavljamo našoj deci i pokolenjima u nasleđe, onda ovaj pravac i ova orijentacija nemaju alternativu.U tom pogledu, kao što podržavam ovaj predlog, želim da podsetim, evo, za nekoliko dana, 27. februara imamo godišnjicu zločina u Štrpcima. Dakle, pripadnici bošnjačke nacionalnosti i jedan pripadnik hrvatske nacionalnosti su u vozu oteti, nestali, ubijeni, a pri tom nemamo epilog niti da su žrtve pronađene, niti osuđeni počinioci i nalogodavci, ali isto tako ono što je neprihvatljivo jeste odnos nadležnih državnih organa prema ovom zločinu.Radi se o građanima, odnosno državljanima ove zemlje koja tada zvanično nije bila u ratu i zato pozivam nadležne organe i njihove predstavnike da se konačno prevrne list i da se drugačije ophodimo i prema zločinu u Štrpcima i Sjeverinu i Kukurovićima i svim drugim grupnim i pojedinačnim zločinima koji su se 90-ih godina dešavali, jer takvim odnosom mi ćemo pokazati zapravo da odnos prema zlu i zločinu nije pitanje da li je učinjen meni i mojima, već da je zlo i zločin nešto protiv čega se moramo boriti zajednički, principijelno, u punom kapacitetu i ne praveći nikakve razlike.Na lokalnom nivou i u Priboju i u Prijepolju mi imamo korektan odnos što se tiče državnih organa, njihovih predstavnika i srpske i bošnjačke nacionalnosti, ali nivo države i dalje ćuti i dalje imamo sramežljiv odnos. To se definitivno treba i mora zaustaviti, jer ostavljanje prostora da imamo selektivan odnos nije juče smo ovde, dakle, tokom praznika dobili preteće i grafite mržnje na prostorijama Univerziteta u Novom Pazaru i ovde u Beogradu. Baš me zanima da li će mediji u ovoj zemlji jednako tretirati ove grafite kao grafite koji se dese na račun Srba, pojedinačno ili kolektivno, ma gde u zemlji ili na Balkanu.Dakle, treba nam jednak odnos, principijelan odnos, zbijanje redova protiv mržnje, protiv zločina. Samo tada možemo imati budućnost koja neće biti krvava kao ona u 20. stoleću, koje nam je mislim dosta i zato postoji Stranka pravde i pomirenja i zato insistiramo i na pravdi i na pomirenju, jer verujemo da taj put nema alternativu. Hvala vam. **Veroljub Arsić** Hvala.Reč ima prof. dr Miladin Ševarlić.Izvolite, profesore. narodi sveta koji su doživeli veća stradanja i genocid gaje kulturu sećanja i iskazuju svoje poštovanje prema stradalima. Podižu im spomenike, osnivaju memorijalne centre, imaju dane sećanja, trude se da sve žrtve popišu, a zločince žigošu. Osnovni zadatak memorijala je da organizuje neophodne stručne službe i kvalifikuje pojedince na pribavljanju, sistematizovanju i publikovanju domaćih i stranih verodostojnih podataka o svim žrtvama, uključujući svakako i najbrojnije srpske žrtve genocida na ovim prostorima.Neophodni podaci o srpski žrtvama podrazumevaju pre svega elementarne podatke, kao što su ime i prezime pokojnika, pol, uzrast, mesto, vreme i okolnosti stradanja, počinioci zločina, broj žrtava itd. To podrazumeva potpuni uvid u karakter i obim srpskih ljudskih gubitaka u pojedinim oblastima na područjima bivše zajedničke države Jugoslavije, koje je delimično ili u celini naseljavalo, ali i danas naseljava srpsko stanovništvo.Izvan područja bivše zajedničke države predmet istraživanja u inostranstvu morali bi da budu zarobljenički, radni i koncentracioni logori, stratišta, frontovi, groblja, u kojima se nalaze posmrtni ostaci pripadnika srpskog naroda.Pomenuti poslovi podrazumevaju tesnu saradnju sa naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Maticom srpskom, Srpskom pravoslavnom crkvom, odgovarajućim državnim organima, naučnim i stručnim ustanovama Republike Srbije, Makedonije, Hrvatske, Republike Crne Gore i institucijama u Srbiji i izvan Srbije koje su posvećene izučavanju i čuvanju uspomena na srpske žrtve.Svi navedeni poslovi mogu se obavljati stručno i sveobuhvatno samo ako u Beogradu na reprezentativnoj lokaciji konačno bude podignuto memorijalno zdanje

veka.Memorijalni centar srpskim žrtvama genocida u 20. veku morao bi da bude kultni objekat, nezaobilazan za svakog posetioca Beograda, od šefova država i državnih delegacija, do domaćih i stranih turista i školskih ili studijskih ekskurzija ili obrnuto, po redosledu.Na našu žalost, Srbija do današnjeg dana nema memorijalni centar. Jevreji kao stradalni narod, osim "Jad Vašema" u Izraelu, u svetu imaju 15 ili 16 memorijalnih centara. Mi u sopstvenoj državi nemamo još uvek ni jedan. Ta činjenica mnogo kazuje o nama, o našoj kulturi, o našem civilizacijskom odnosu prema nevinim žrtvama, o našem mentalitetu.Međutim, tu i nije reč o našem narodu, već pre svega o našim političarima. Oni bi morali da shvate da je podizanje našeg srpskog memorijalnog centra ne samo civilizacijska, kulturna, verska, već i izuzetno značajna politička obaveza i potreba.Iako su Srbi doživeli najstrašniji genocid, naši bivši, kao i sadašnji političari, ne nalaze da je preka potreba za ustanovom memorijalnog karaktera. Njih ne uznemirava činjenica da su i Hrvati i Muslimani osnovali svoje memorijale i da svim mogućim načinima i propagandnim sredstvima optužuju Srbe za navodni genocid, a sebe predstavljaju kao nevine žrtve velikosrpskih agresora.To ostavimo istoričarima. Ali, naši političari žale se na optužbe kojima se bez istorijskog osnova blate Srbi i Srbija, ali im ne pada napamet šta treba da čine, kako, na koji način i kojim sredstvima se treba boriti za istine.Umesto istine.Umesto jednog reprezentativnog memorijalnog centra, naši političari su spremni da podignu desetak stadiona, da na njima zabavljaju mase i od populusa na izborima dobijaju glasove. Kako mrtvi ne glasaju, memorijali im nisu potrebni.Tužna je činjenica da će Beograd na "Starom sajmištu" dobiti jedan memorijalni centar, ali ne zato što su tu stradali najviše i Srbi, već pre svega zato što su tu stradali Jevreji. Hvala Jevrejima što su uspeli da omoguće da i Srbima, zajedno sa njima, bude podignut Memorijalni centar.Tim Memorijalnim centrom, koji će biti više jevrejski nego srpski, pitanje memorijala posvećeno srpskim žrtvama genocida nije i ne može biti rešeno. Tek sada, kada se na Starom sajmištu podigne Memorijalni centar, postavlja se pitanje da li srpske žrtve zaslužuju isto poštovanje kao i drugi, ili će možda i dalje naši političari podržavati one osobe koje se bezočno, bez naučnih dokaza ustanova koje finansira čak i država, usuđuju da smanjuju broj srpskih žrtava genocida, kako je činio Franjo Tuđman u svoje vreme i kako čine njegovi sledbenici.Ako za vreme komunističke vlasti nije bilo moguće podići memorijal srpskim žrtvama genocida, zato što je po svaku cenu trebalo negovati bratstvo i jedinstvo, zbog čega je počinjeni genocid trebalo prećutati?Danas tih obzira nema, tj. ne bi smelo da bude. Zbog toga se postavlja pitanje - zašto naši političari ni danas, kada više nema prepreka iz vremena komunizma, nisu spremni da podignu jedan jedinstveni i zajednički memorijalni centar za sve Srbe žrtve genocida

pokazati stepen političke zrelosti, ljudske osećajnosti, kulturnog i civilizacijskog odnosa prema nevino postradalim pokojnicima svake nacije i vere, uključujući i Srbe. **Vladimir Marinković** Hvala, profesore Ševarliću.Reč ima Marijan Rističević.

žrtve. Da čujem to u srpskom parlamentu, kada su Romi, Jevreji i Srbi delili sudbinu i ubijani po kazamatima, da delimo žrtve po nacionalnoj pripadnosti

Nekoliko desetina hiljada ljudi saoseća sa žrtvama koje su prognane sa teritorije Republike Hrvatske, gde se ponovo povampirio genocid i ustaštvo. Koštunica i DS su o tome ćutali. Ćutali su o tome kada su isto tako bez obzira na nacionalnu pripadnost ubijani građani Srbije u zločinačkoj agresiji NATO 1999. godine. Obeležavamo početak te NATO agresije da pokažemo svetu da to više ne sme nikome da se dogodi.I sada ovde čujem da su Srbi stradalniji u smrti nego neki drugi koji su zajedno sa Srbima stradali. Ja to ne mogu da prihvatim i to svakako jeste povreda dostojanstva Narodne skupštine. Ne možemo tako da gledamo na stvari, jer upravo ono radimo što su i želeli oni koji su činili zločine, da se jedan zločin smatra manje vrednim nego neki drugi. Ne, žrtve holokausta i genocida nemaju nacionalnu pripadnost. Stradali su zajedno Srbi, Jevreji i Romi. Hvala, gospodine Arsiću.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. Hvala.Reč ima gospodin Marijan Rističević.Izvolite.

dodam.Danas se istorija prilagođava trenutnim političkim prilikama. Vojska, poziv na komemoraciju je najbolji dokaz. Pozovete zemlje koje su činile zločine, ali ne pozovete Rusiju i Srbiju, sa najvećim procentom gubitka stanovništva u Drugom svetskom ratu. To je najbolji dokaz. Takođe, Prvi svetski rat, vi u Pariz na svečanu tribinu stavite Tačija, Kitarovićku itd, a Hrvatska je nedvosmisleno bila na onoj drugoj strani, a predsednika Republike Srbije pošaljete u publiku. To je dokaz moje tvrdnje da se neka istorijska dešavanja, zločini, ratovi pokušavaju prilagoditi današnjim političkim okolnostima.U Zemlinu je stradalo 7.000 Jevreja, 12.000 Srba i nekoliko stotina Roma. Veliki zločin, ali za mene je bivša Jugoslavija, i jedna i druga, najveći zločin prema Srbima. To je spomen kosturnica srpskog naroda. Da proglasite bivšu Jugoslaviju

izginulo je 15% srpskog stanovništva, od toga su 80% bili civili.Srbija

osuđeni na određeni način da nemaju državu po svojom meri, po meri koliko je imala stanovnika i teritorijama na kojima su ti stanovnici srpske nacionalnosti živeli. Njihove politike kasnije, pod raznim ideologijama, su bile što manja država Srba na Balkanu,

nas je naterala za 200.000 funti, a to je manje, general Simović je dobio od ovog Jugoslava Ćosića, on je dobio 335.000 funti, ovaj što snima film „Vladalac“, dakle, za 200.000 funti smo prodali svoju kožu. Englezi koji su nam to montirali su stradali ukupno sa 0,8% stanovništva, a Srbi su platili sa 15% stanovništva, Rusi, takođe, sa preko 15% stanovništva. Sad se ja pitam – za koga smo mi ratovali? Dok smo mi ratovali za druge, drugi su ratovali protiv nas. Dok smo mi oslobađali i sebe i druge i pravili državne zajednice sa poraženima, dok smo mi ratovali za njih, oni su ratovali protiv nas. Mi smo im pravili države,

i iz države.Sve bivše jugoslovenske republike su nasledile tu osmansku i nemačku politiku i nastavili da progone ostatak nedoklanog naroda. Na kraju narod koji je najsurovije etnički počišćen, koji nema prirast stanovništva u zadnjih 100 godina, taj narod su želeli Britanci da proglase genocidnim, valjda zato što smo naseli 27. marta na njihovu kombinaciju.Mi iz svojih istorijskih grešaka nešto moramo da naučimo, zato ja tvrdim da kad se veliki zavade, mali narodi svojom kožom plate, a najčešće na Balkanu je to koža srpskog naroda. Onda svi koje smo oslobađali, valjda ovi spolja da ne bi prljali ruke, angažuje neke. Većinu Srba nisu pobili Nemci, ni Turci, većinu Srba su pobili oni koje su Srbi oslobađali. Oslobađajući druge zatirali smo sebe. Zato ja tvrdim da je Jugoslavija spomen kosturnica srpskog naroda.Na kraju da kažem, da ne bi prekršio sva pravila, nisu sve žrtve iste. Postoje žrtve koje se posebno vrednuju i obeležavaju. Žrtva jeste žrtva, ali smo u poslednje vreme došli do toga da su srpske žrtve nešto malo manje vredne u međunarodnim odnosima, da srpska žrtva nema suzu koju će neko da pusti. Na početku sam rekao, u Poljskoj i u Parizu se to desilo, srpske žrtve se manje vrednuju. Narod koji je najsurovije etnički počišćen, preko milion u poslednjim ratovima ne živi gde je živelo. Bivše jugoslovenske republike se odvoje, donesu Akt o nezavisnosti, a onda Srbe koji žive na tim prostorima, to se desilo sa Crnom Gorom, proglase agresorima, velike srpske politike, itd. i onda im daju pedalu iz tih država. Što ne stignu da pobiju, to mora da pobegne na traktorima. Pa, imamo primer u Sarajevu, 150.000 Srba, danas imate više Kineza u Sarajevu, nego Srba, proterani su živi. Evo, sad 13.000 grobova i izgleda će etnički da počiste mrtve. Zato tvrdim da baš nisu u potpunosti, gledano u međunarodnim odnosima, srpske žrtve podjednako vrednovane.Na karaju moja poruka je da mi moramo da očuvamo mir. Dosta smo mi ratovali za druge, hajde da živimo samo za sebe. Hvala. Hvala, gospodine Rističeviću.Reč ima prof. dr Milorad Mijatović.Izvolite, profesore. **Milorad Mijatović** Zahvaljujem, gospodine potpredsedniče.Gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici,

To zlo nije pobeđeno i uvek, stalno treba naglašavati da se treba boriti protiv toga. Upravo u tome i jeste važna kultura kultura sećanja.Kultura sećanja neće nastati sama od sebe, ona se mora negovati, stvarati, poštovati i stalno učiti. Biću srećan kada

sećajući se onih koji su stradali, svojih predaka, poštujući svoje pretke. Što znači da na jednoj strani imamo sećanje, a i buđenje novog života. Jeste, to je istorija i ona je takva kakva

svako od nas je imao nekog od predaka ili je učestvovao u svim ovim dešavanjima i znamo šta je bilo. Zbog toga ja i pozdravljam činjenicu da osnivamo Memorijalni centar „Staro Sajmište“. Pozdravljam činjenicu da se neguju i otvaraju memorijalni centri ali i one koje smo stvorili u Kragujevcu, Krljevu i u drugim mestima, da ih obnovimo jer čini mi se da smo u svom zaboravu doprineli da mnogo toga zaboravimo.Zašto? Pa, naša boljka jeste da zaboravljamo. Ovde je bilo govora da li zaboravljamo i opraštamo. Ja sam pristalica stava da ne smemo zaboraviti.

moram da pomenem i činjenicu da jevrejski narod je stradao u Drugom svetskom ratu, jeste bio je genocid, to treba stalno naglašavati i taj stari narod koji veoma poštujem, tu svoju kulturu sećanja veoma neguje. Bio sam u Izraelu i video sam kako se to čini. Isto tako često, nažalost, se zaboravlja i stradanje Roma. Dakle, jedne nacionalne zajednice koja je u Drugom svetskom ratu veoma stradala. Nadam se da ćemo upravo u Memorijalnom centru „Staro Sajmište“ imati upravo podsećanje na ta stradanja svih ljudi koje smo imali u Drugom svetskom ratu, ali i sve ono što je bilo i u ranijim ratovima.Znate, najveću opasnost koju mi imamo u našoj zemlji jeste revizionizam istorije. Znate, kad ko dođe na vlast, kad ko pobedi, odmah pravi istoriju za sebe. Pustimo istoriju naučnicima, pustimo istoriju nauci, pustimo i naša sećanja, memorijalne centre ljudima koji znaju posao. Dajte konačno da utvrdimo koliko smo žrtava imali, koje su to žrtve, svaka žrtva ima svoje ime i svoje prezime.Nisam sklon da delim žrtve po naciji, po veri, žrtva je žrtva. Znate, u nekim situacijama ljudi su stradali ne zato što su bili za jednu ideju, samo zato što je bio prisutan predstavnik jednog naroda, što je bio predstavnik neke vere i verovao, on je stradao. Ako zaboravimo žrtve, onda su te žrtve bile uzaludne. Zato negujmo kulturu i zato treba da imamo situaciju da svako ime mora biti zabeleženo, da svaka porodica, svaki pojedinac zna ko mu je bio predak, gde mu je stradao i kako je stradao.Znate, ima mnogo toga da se kaže, a u svom izlaganju ću reći oko revizionizma. Najviše volim kada dođe dan obeležavanja oslobođenja Beograda, tada budu ovde predstavnici Rusije, i onda shvatim da oslobođenju Beograda su osim Rusa učestvovali i partizani.Partizane više nigde niko ne pominje, a zato drugi neki, koji su bili pomagači neprijatelja, mislim i na Ljotića i na Nedića, moj kolega je o tome govorio, četnici, dakle, oni su u prvom planu.

sve žrtve jednake, da ne možemo ih stavljati, osim onih koji su bili ratni zločinci.Želeći da podržim

kulturu sećanja, koji znače da više među Srbima nema podela, da istoriju ostavimo istoričarima, a da Srbija koja je krenula dobrim putem ide napred.Mora ići napred, jer to je način da opstanemo kao zemlja, da idemo ovim koracima kojima smo krenuli. Nisam za podele. Dosta je podela među Srbima. Jesam za to da svako ko je onaj stradao za državu Srbiju bude njegovo ime zabeleženo, a istorija da svako, od malog deteta da proučava i da zna, i da bude ponosan na svoju državu,

stalno izgrađivati, a to ne možemo ako ne idemo ozbiljnim putem i prestanemo da se obrazujemo preko feljtona u štampi, u žutoj štampi, koja iskrivljuje istorijske istine, pa to postane onda nekome i zvanično istina. Dajmo istoriju istoričarima i poštujmo sebe, jer to će biti jedina šansa da ostanemo u budućnosti.Naglašavam, žrtve koje su zaboravljene one mogu da budu i uzaludne, zato nemojmo zaboravljati žrtve, negujmo memorijalne centre. Hvala. Hvala profesore.Sada reč ima Josip Broz.Izvolite, gospodine Broz. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, Predlog zakona o memorijalnom centru „Staro sajmište“, koji je danas pred nama potvrda je antifašističke orijentacije Srbije koja u Drugom svetskom ratu podnela velike žrtve za svoju slobodu, slobodu svih jugoslovenskih naroda i svih drugih naroda koji su sa nama živeli i danas žive, i drugi narodi su žrtve fašizma i nacizma koji je vođen Hitlerovom željom da probi svu Evropu, uništavao sve pred sobom, na prostoru tadašnje Jugoslavije.Stradali su najviše Srbi, Jevreji i Romi od strane nacista i njihovih pomagača ustaša i domaćih izdajnika, kakav je bio Nedić i njegova vlada, koji su aktivno učestvovali u masovnom uništavanju srpskog naroda.Ne

umesto da poštuju dokaze i istorijske činjenice tog genocida poznatog celom pravdoljubivom svetu i Evropi, koja je sama učestvovala u antifašističkoj borbi.Anitfašistička koalicija koja je posle petogodišnje borbe protiv fašizma i protiv nacizma oslobodila svet od ove pošasti, čije su posledice još uvek osećaju. Svet je osudio sve nacističke genocide i ratne zločine.Kad je u pitanju Staro sajmište, to je zloglasni logor koji je formiran na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske, to je prostor na kome je stradalo više desetina hiljada Jevreja, Srba i Roma. Nacisti koji su najpre zahtevali registraciju Jevreja u Srbiji, u ovom logoru su pogubili preko 80% od popisanih Jevreja. Ovde je stradalo i više stotina Roma, najpre su to bile žene i deca.Kasnije, u ovaj logor se dovode i partizani zarobljeni na Kozari iz Crne Gore i Hercegovine, a kasnije iz Like sa Korduna i Banije. U jednom trenutku u logoru je bilo čak preko 7000 partizana i simpatizera iz Oslobodilačkog pokreta. Svi logoraši stradali su na najsvirepiji način.Danas, način.Danas, pretvaranjem ovog prostora u Memorijalni centar predstavlja naš dug prema svima onima koji su stradali ovde.Nemamo pravo da zaboravimo žrtve, i da ne obeležimo prostor koji je bio koncentracioni logor, i to usred Beograda, gde su stradali i odrasli i deca i Jevreji i Srbi Romi.Stvaranjem Memorijalnog centra koji ima zadatak da od zaborava sačuva sve činjenice i da nas podseća na sve žrtve genocida nad Srbima, Holokausta nad Jevrejima i …. Jevrejima i …. nad Romima, dolazi u pravo vreme jer ima dosta pokušaja da se zanemari i obesmisli svaka žrtva i svaki stradalnik koji je mučki ubijen, samo zato što je bio pripadnik jednog naroda, jevrejskog, srpskog ili romskog.Nacisti su nas smatrali nižim rasama, a njihov genocidni cilj je bio da nas više ne bude i da nestanemo. Zato verujem da će ovaj Memorijalni centar obezbediti da se na institucionalni način stručnost tematično i kontinuirano na jednom mestu prikupi sva istorijska građa, svi dokazi stradanja, ali i kulturno nasleđe koje se odnosi na nacistički logor „Staro Sajmište“, na Jevrejski logor „Zemun“ i na prihvatni logor Zemun.Memorijalni centar će biti i muzej i arhiv,

građu.Smatram da je ovaj centar koji će biti ustanova kultura od opšteg interesa, veoma dobro organizaciono postavljen, u organima će biti predstavnici jevrejskog i romskog naroda, u upravnom tako i u nadzornom odboru, i verujem da će partnerstvo države sa jevrejskom i romskom zajednicom, kroz ovaj memorijalni centar dati veliki doprinos, sećanju na ogromne žrtve na svirepost okupatora, fašista i nacista koji su mislili da mogu stvoriti svet u kome će samo oni živeti.Njima

predstavlja otpor tom zaboravu i vraćanje duga svim žrtvama koje su stradale u ovom logoru smrti na najsvirepiji način, kakav se ovde može zamisliti.Mi

ali nadam se, i u tom smislu mi komunisti i socijalisti podržavamo formiranje memorijalnog centra Staro Sajmište i uloge koje ono treba da ima, u sećanju na logore smrti u kojima su stradali nedužni samo zato što su pripadali narodima, koje su fašisti želeli da unište ili zato što su pripadali antifašističkom pokretu.Nadam se da ovo neće ostati mrtvo slovo na papiru i da će se vremenom svi ovakvi muzeji i svi ovakvi istorijski spomenici sačuvati i ostati u daljem sećanju i za naše nove i mlade generacije.Hvala.

Zahvaljujem.Predloženi zakon spada u domen kulture pamćenja i kulture sećanja, što je izuzetno važna stvar za celu našu zajednicu, za sve narode Balkana i naravno da predstavlja jednu od posebnih težišta kojima treba usmeriti, upraviti i utemeljiti sve one vrednosti koje nas spajaju i kojima težimo.Sa druge strane, ta kultura pamćenja mora biti što je moguće više približna jednoj istini, jer danas na Balkanu svaki narod ima svoju istinu i svaki narod ima vlastito svedočanstvo i vrlo često su ta svedočanstva u konfliktu jedno sa drugim.Zato bi nam bilo jako važno, danas se to mnogo puta čulo, da napravimo jednu jedinstvenu, za sve prihvatljivu istinu koja će se temeljiti upravo na onim vrednostima da niti jedna žrtva ne bi smela imati samo etički predznak, već da se tretira onako kako se treba tretirati, a posebno počinioci ne bi smeli da se tretiraju samo kao pripadnici jednoga nacionalnoga korpusa.Sa druge strane, mi smo taoci ovih 30 godina, upravo ovih kultura pamćenja. Ta kultura pamćenja nam treba služiti kao poduka, ali nikako kao što danas imamo na Balkanu da se uglavnom zapletemo u sva ta naša sećanja i da nam to bude glavni zadatak međusobnih priča, razgovora, pa ako hoćete i takmičenja, jer vrlo često se stiče dojam da se međusobno takmičimo ko ima veći broj žrtava, ko ima veća stradalništva itd.Svi su narodi na Balkanu imali svoje žrtve, svi su narodi na Balkanu preživeli preživeli veliku nesreću i ta kultura pamćenja kao i ovaj Memorijalni centar zaista trebaju poslužiti tom cilju.Ono što me je obradovalo to je da je ministar u jednom trenutku rekao da posle stradanja srpskog naroda dobro bi bilo da se povede računa i o stradanjima drugih naroda, što je zaista važno, jer smo imali, recimo, kada je u pitanju bošnjački narod u Drugom svetskom ratu, pa i međuraćju veliki broj stradalništava, posebno i od strane

a posebno mirnodopskim prilikama u Šahovićima, kada je jedan celi prostor stradao u jednoj zaista teškoj teškoj nepravdi prema stanovnicima tadašnje države Kraljevine Jugoslavije. Međutim, pored bošnjačkog naroda, stradali su i svi ostali narodi ovoga prostora i ove države.S ove države.S obzirom da smo zagovornici prava nacionalnih manjina i zajednica, posebno apostrofirati na stradalništvu Roma, jer se u ovom parlamentu mnogo retko ili skoro nikako ne čuje glas koji bi zaštitio ili tražio da se prava Roma na neki način unaprede u smislu njihovog kulturnog pamćenja, njihovog stradanja kroz celi XX vek, a i njihovog današnjega uticaja u našem društvu u pogledu ostvarivanja njihovih kolektivnih i individualnih prava.Svi mi ostali pripadnici manjinskih naroda smo na neki način kroz političko organiziranje uspeli koliko-toliko da etabliramo prava ili makar da uputimo apele za ostvarivanje individualnih kolektivnih prava naših zajednica, dok Romska zajednica u ovom trenutku još uvek nije do tog nivoa, bez obzira što smo imali dekade za pospešivanje pospešivanje prava Roma i u državi Srbiji i u celoj Evropi, to još uvek izostaje.Naravno, ono što jeste ključna poruka i naša podrška i ovome zakonu i svim ostalim zakonima, mi to nalazimo u Božijoj reči,

svet.Zato je vrlo važno, danas se to takođe čulo, da u obrazovnim sistemima negujemo kulturu pamćenja, jer dok smo mi imali sjajne autore koji su govorili o stradanjima u Drugom svetskom ratu, poput Ivana Gorana Kovačića sa onom poemom „Jama“, Skendera Kulenovića sa „Stojankom majkom Knežpoljkom“, sa „Ševom“, sa „Na pravi put sam ti majku iziš’o“, sa Brankom Čopićem i ostalima, mnogo smo manje imali potrebe da se dogodi ono što se događalo, nažalost, ovim obnovljenim ovamo.Onog trenutka kada su ovi velikani, pisane reči izbačeni iz planova i programa obrazovnih, mi smo došli u poziciju da nam se iznova ta nacionalistička retorika ponavlja i da iznova ta ideologija jednačenja ili

Hvala, potpredsedniče.Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, kao narodni poslanik koji dolazi iz Niša,

a to je da ste vi kao ministar uz pomoć Vlade Srbije poseban doprinos dali afirmaciji upravo kulturnom nasleđu u celoj Srbiji, a pogotovo u rubnim područjima tamo gde uvek postoji bojazan prekrajanja istorije na jedan drugačiji način.Prvi put radi javnosti posle 20 godina uspostavljena je mreža ustanova Zaštite nepokretnih kulturnih dobara na jedan savremeni način kako bi služila ne samo kulturi, istoriji, nego i turističkoj ponudi Republike Srbije.Danas Srbije.Danas smo više puta čuli šta će to biti, postoje predlozi. Što se tiče ostalih memorijalnih centara mislim da je ovo dobra prilika da pomenem i te ostale memorijalne centre, naravno neću moći sve, nema vremena, ali što se tiče memorijalnih centara iz te istorijske epohe van Beograda, kao što su, na primer: Logor na Crvenom Krstu "12. februar", u Nišu Memorijalni centar "Bubanj", "Šumarice" Kragujevac, "Bagdala" Kruševac i tako dalje.Što se tiče tih ostalih memorijalnih centara, smatram da bi i oni trebali da dobiju neki poseban status, odnosno status od nacionalnog značaja sa jasnim programima, planovima, budžetima i sve ono što prati jednu ozbiljnu mrežu tih nazovi budućih ustanova. To, pregršt svega, zaslužuju i žrtve bez obzira da li su u pitanju Srbi, Jevreji, Romi, ali zaslužuju ih generacije koje dolaze iza nas.Neke nas.Neke lokalne samouprave, i vi to dobro znate, vrlo malo odvajaju sredstava kada je u pitanju kultura. To je opšte poznato da to već godinama traje i u tom smislu one nisu ni sposobno dovoljno da vode računa o takvim centrima.Socijaldemokratska partija smatra da se formiranjem Mreže memorijalnih centara Srbije sa istom delatnošću kao što ste predvideli u članu 5. a to je gde se stara o njihovom korišćenju za muzejske obrazovno-vaspitne, naučno-istraživačke i izdavačke poslove, kao i za manifestacije i akcije negovanja sećanje na žrtve. Tom mrežom pokazujemo odgovornost, pokazujemo da dajemo poseban značaj u očuvanju i kako se treba ophoditi o toj kulturnoj baštini, odnosno kulturnoj baštini ove zemlje i šaljemo poruku i svetu, pre svega, onim državama koje su učestvovale u Drugom svetskom ratu u borbi protiv fašizma, ali i šaljemo poruku, kao što sam rekao generacijama koje dolaze.U

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, tema parlamentarne debate ovog skupštinskog zasedanja je izuzetno važna, obzirom da se radi o predlogu zakona kojim se propisuju procedure potrebne za osnivanje, organizovanje i rad budućeg Memorijalnog centra „Staro

očuvanje sećanja 11.000 Srba i 7.000 jevrejskih i romskih žena, dece, starih i drugih stradalih u nekadašnjem logoru.„Staro sajmište“ je jedan od simbola tragedije naše zemlje i našeg naroda, u Drugom svetskom ratu i izuzetno je važno što se predlaže formiranja memorijalnog centra, obzirom da do danas ovaj nekadašnji koncentracioni logor ni na koji način nije obeležen kao takav.Stoga takav.Stoga smatram da je uspostavljanje Memorijalnog centra „Staro sajmište“ kao ustanove kulture od ogromne važnosti za negovanje kulture sećanja na žrtve i istorijske događaje koji su se desili na prostoru nekadašnjeg nacističkog logora.Predlog je da se memorijalni centar sastoji iz dve celine, Jevrejskog logora „Zemun“ i prihvatnog logora i da obuhvata prostor na Novom Beogradu, na levoj obali Save, područje nekadašnje Bežanijske bare, tj. Beogradskog sajma, kao i prostor nekadašnjeg logora „Topovske šupe“.Zapravo, plan je da u sklopu jedne ustanove funkcionišu dva muzeja. Jasno je da je usvajanje ovog zakona prvi korak kako bi ovaj prostor zaista i postao memorijalni centar.Ono što je takođe važno, to je da nakon usvajanja predloženog zakona postoji jasan plan njegove implementacije. S tim u vezi, na primer, u toku je priprema projektne dokumentacije za prvi projekat, a tiče se rekonstrukcije centralne kule na Starom sajmištu. Dobro je i što je Vlada Republike Srbije za tu svrhu obezbedila potrebna sredstva i što su se iz resornog ministarstva mogle čuti najave da nakon usvajanja zakona i realizacija ovog prvog projekta bi mogla uskoro da usledi.Pored sećanja na ono što se desilo na Starom sajmištu, zadatak novoosnovane ustanove biće i da prikuplja, sređuje, čuva, izlaže, stručno obrađuje, istražuje i povezuje muzejske, arhivske i filmske dokumente i predmete.Uz

je i da memorijalni centar organizuje sopstvenu arhivu, biblioteku, odeljenje za međunarodnu saradnju, što je važno kako bi se uklopio u mrežu muzeja koji se bave kulturom sećanja.Uverena sećanja.Uverena sam da će Memorijalni centar „Staro sajmište“ na najbolji način otrgnuti od zaborava sve nedužne žrtve ovog nekadašnjeg logora, među kojima su bile i žene i deca i stari i nemoćni. To je naša obaveza iz pijeteta prema žrtvama, ali i zbog stalnog podsećanja na sve strahote ratovanja kako se one nikada više ne bi ponovile.Polazeći

zašto želim da govorim na ovu temu je stradanje na hiljade Srba i Jevreja, Roma i ostalih antifašista na ovom mestu.Ovo je poslednji koncetracioni logor u Evropi koji je ostao neobeležen i na početku bih se kratko osvrnula na istoriju ovog logora.Logor „Staro sajmište“ osnovan je pre skoro 80 godina i bio je jedan od prvih koncentracionih logora u Evropi u kome su dovođeni uglavnom žene, deca i starije osobe koje su ubijane u gasnoj komori.Nakon što su jevrejski zatvorenici Sajmište je pretvoreno u prihvatni logor za političke zatvorenike, pripadnike jugoslovenske vojske u otadžbini, partizane i njihove simpatizere.Logor se nalazi na teritoriji tadašnje NDH pod upravom nemačke policije. Početkom decembra 1941. godine, oko 6.400 jevrejskih žena, dece i starih i 600 Roma bilo je zatočeno u logoru.Od maja 1942. godine do jula 1944. godine blizu 40.000 logoraša je bilo zatočeno i to najvećim brojem Srba koji su ubijeni na najsvirepiji način. Znači, ovde je ubijeno oko 11.000 Srba.Ovo nas takođe podseća na genocid koji su izvršili NDH, nacistička Nemačka i njeni saveznici i pomagači za vreme Drugog svetskog rata i to u periodu od 1941. do 1945. godine i to na prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije.Pored

i konačno će, posle brojnih pokušaja i brojnih projekata, moći na pravi način da oda poštu svim žrtvama i da nas svakodnevno podseća na strašne zločine koji su se u periodu Drugog svetskog rata dogodili na ovom prostoru.Nijedna žrtva ne sme se zaboraviti i upravo izgradnja ovog Memorijalnog centra to ima za cilj. Ovim će država Srbija odati poštu i podsetiti svet na stradanje nedužnih ljudi, čija je jedina krivica bila to što su pripadnici druge vere i nacije.Zajednička poruka svih ovakvih memorijalnih centara jeste kratka i glasi – da se nikad ne ponovi.Hvala.

dame i gospodo narodni poslanici, ovim zakonom osniva se Memorijalni centar „Staro sajmište“ kao ustanova kulture sa sedištem u Beogradu i uređuje se njegova organizacija i rad.Kako smo mogli danas da čujemo, memorijalni centar se osniva u interesu obezbeđivanja organizacionih, kadrovskih i materijalnih uslova za obavljanje poslova u oblasti muzeološke, a sa njom povezane i obrazovno-vaspitne i naučno-istraživačke delatnosti.Takođe, jedan od ciljeva njegovog osnivanja jeste očuvanje sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, jevrejskog logora „Zemun“ i Prihvatnog logora „Zemun“, odnosno da se sačuva od zaborava činjenica postojanja ovog logora smrti za Jevreje, Srbe i će raditi na rekonstrukciji, adaptaciji i uređivanju postojećih autentičnih objekata u prostoru memorijalnog centra, odnosno kulturnog dobra Staro sajmište i njegove zaštićene okoline.U

Pripadam levičarskoj partiji, a pripadnici levičarskih organizacija su dali najveći doprinos pobedi nad nacizmom. Smatram da se ovim nastavlja i borba za sprečavanje buđenja nacizma i revizija istorije.Naš zadatak jeste da očuvamo kulturu sećanja na žrtve nacizma, užasne posledice do kojih je on doveo kako se ne bi ponovili. Izgradnjom centra, mlade generacije imaće priliku da kroz obrazovni sistem organizovano posete i upoznaju sa užasima nacizma i tako prepoznaju slične ideologije. Buduća pokolenja treba da shvate kolika može biti cena gubitka slobode i nezavisnosti države.Ne treba čuditi što je okupator odmah ispoljio genocidne namene nad našim stanovništvom i što je među prvima u Evropi upravo kod nas počelo osnivanje koncentracionih logora i sprovođenje genocida.Jedan od najstrašnijih logora bio je na području današnjeg Beograda, teritorija koja je tada potpadala pod vlast NDH. Oktobra 1941. godine nemačka vojna uprava odlučila je da umesto da gradi novi logor za tu namenu, preuredi Beogradsko sajmište, tj. njegove prazne i napuštene paviljone.Zgrade Beogradskog sajmišta na levoj obali reke Save nisu stradale prilikom nacističkog bombardovanja 6. aprila 1941. godine. Udarni talasi obližnjih detonacija, uključujući i onu kada je jugoslovenska vojska prilikom povlačenja digla u vazduh most Kralja Aleksandra, polomili su većinu prozora i napravili rupe na krovovima paviljona. Značajnije štete na objektima, međutim, nije je na zahtev Nemaca tu teritoriju ustupila i na njoj dozvolila uspostavljanje logora radi likvidacije jevrejskog i romskog stanovništva u Beogradu i Srbiji. Jevrejski logor „Zemun“ je bio pod upravom Gestapoa za Srbiju i predstavnici srpske vlasti nisu imali nikakav uticaj na njega, niti su mogli da budu čak ni stražari.Od jula do decembra 1941. godine počinju masovna streljanja jevrejskih i romskih muškaraca koji su uglavnom bili internirani u vojni logor u Topovskim šupama na Autokomandi. Topovske šupe su prvi logor koji su nacisti uspostavili u Srbiji, a ime je dobio po mestu na kome je bila stacionirana artiljerijska oruđa Kraljevine Jugoslavije. Postojao je od kraja avgusta do oktobra 1941. godine. Iako su zvanični podaci uništeni, procene govore da je kroz njega prošlo oko 5.000 ljudi. U njega su dovođeni i Jevreji i Romi iz Beograda i Banata, odakle su vođeni na streljane u Kumodraž, Bežaniju, Jajince i na Sajmište.Ovde bih, kada su Jajinci u pitanju, podsetila i da je Milutin Ivković Milutinac, 1943. godine lekar i unuk Vojvode Putnika streljan zbog pripadnosti i zbog njegovih levičarskih ideja i veze sa komunističkim pokretom, a pre toga samo 6. maja učestvuje na obeležavanju 40 godina od osnivanja prvog fudbalskog kluba „BSK“.Preostali članovi u Topovskim šupama na Autokomandi pobijeni su i svi muškarci Jevreji. Preostali članovi njihovih porodica, žene, deca i stariji internirani su u logor na Sajmište. Ukupno je bilo internirano oko 6.400 Jevreja i oko 600 Roma. Užasni ulovi u logoru na Sajmištu doveli su do toga da zatočenici umiru od hladnoće, bolesti i gladi.Prve žrtve specijalnog kamiona gasne komore, tzv. „Dušegupke“, kao sredstvo masovnog ubijanja bili su pacijenti i osoblje beogradske jevrejske bolnice. Oni su pogubljeni 18. i 19. marta 1942. godine, njih oko 800. Nakon što su usmrćeni ugljen-monoksidom tokom puta kroz Beograd njihova tela su zakopana u masovnu grobnicu u Jajincima.Ova vrsta gasnog kamiona bio je korišćen u nacističkom programu eutanazije tokom 1940. godine u kojem je stradalo desetine hiljada invalida i mentalno obolelih.Krajem 1941. godine i početkom 1942. godine isto vozilo je testirano je kao metod za „konačno rešenje jevrejskog pitanja“ i dopremljeno iz Nemačke u Beograd. Ostali jevrejski zatočenici jevrejskog logora „Zemun“ doživeli su istu sudbinu. Između 19. marta i 10. maja 1942. godine na isti način je ubijeno 6.300 Jevreja.Okupatori su pokušali da uklone tragove Holokausta spaljivanjem posmrtnih ostataka tokom 1943. godine i 1944. godine. Leševi su ekshumirani i spaljeni, da bi uništili sve tragove zločina. Međutim, ostalo je dovoljno dokaza koji mi ovim putem na sistematičan način možemo da sačuvamo i prezentujemo našoj i međunarodnoj javnosti i sačuvamo od zaborava.Nakon što su jevrejski zatočenici ubijeni, logor je praktično nastavio sa radom, ali uz izmenjenu namenu. Maja 1942. godine na Sajmištu je dobio funkciju prihvatnog logora. To je bio logor za političke zatvorenike, ratne zarobljenike, najvećim brojem partizana i prinudne radnike, koji su većinom dalje transportovani u radne logore u Nemačku i okupirane zemlje.Kroz

17. maja 1944. godine uprava logora je predata ustaškoj policiji, iako je sam logor i dalje bio u službi nemačkih interesa, pod komandom nemačkog oficira.Meseca jula 1944. godine logor je raspušten. Poslednji zatvorenici su prebačeni u druge logore ili pušteni. Sve je manje živih svedoka koji su preživeli Holokaust, zbog čega je posebno važno da postoje memorijalni centri u kojima će se čuvati sećanje. Svih žrtava se moramo sećati sa poštovanjem i pijetetom.Nažalost, i Jevreji u Srbiji su gotovo sasvim nestali u Holokaustu. Na mnogim mestima u Evropi preostale su malobrojne grupe preživelih Jevreja, koji nisu uspevali da ožive nekada život jevrejskih zajednica. Od malog broja preživelih, mnogi su se posle rata iselili u Izrael.

To bi u stvari značilo da su nacisti uspeli u svojim namerama da potpuno unište Jevreje, izbrišu sve tragove njihovog postojanja“.Zbog

i bolje je razumemo.Proces usvajanja savremenih vrednosti, tolerancije, nediskriminacije, poštovanje ljudskih i građanskih prava, kao i opštih civilizacijskih vrednosti započeo je posle Drugog svetskog rata nakon što se svet suočio sa obimom i strahotom zločina koje su nacisti i njihovi pomagači počinili, među kojima jedinstveno mesto ima upravo Holokaust, posebno u srpskom narodu koji ima snažnu antifašističku tradiciju i koji je i sam podneo strahovite žrtve kao meta terora i genocida, kao i u borbi protiv nacizma.Istraživanje, učenje i sećanje na Holokaust treba da je prirodan i sastavni deo sećanja na sopstvenu istoriju. Zahvaljujem.

evo, konačno je i u Narodnu skupštinu Republike Srbije došao Predlog zakona o memorijalnom centru Staro Sajmište i dobro je što je to uvršteno, bolje i posle 75 godina, nego da smo čekali još koju deceniju ili možda i duže od toga.Ovo je naravno prilika da vidimo i kako drugi brinu o svom narodu. Ja sam siguran da je u velikoj meri i ovaj zakon posledica, pre svega, pritiska jevrejske strane. Da nije bilo toga, pitanje je da li bi uopšte ovaj zakon došao na dnevni red i kada bi došao na dnevni red.Ovo je ujedno prilika da se proceni i odnos Vlade prema našim žrtvama. Treba žrtvama odati počast, to je nešto što je nesporno i treba podsetiti da ste vi još 2016. godine obećavali da će ovaj memorijalni centar biti gotov 2018. je 2020. godina i tek je u proceduri ovaj zakon. Pitanje je kada će on biti sproveden u delo? Ono što doduše jeste uspeli da ostvarite mnogo ranije je da u jednoj od zgrada koje pripadaju ovom kompleksu, koji će sada i zakonom biti proglašen kao memorijalni kompleks, kompleks, otvorite mesni odbor SNS, da postavite banere i u prvom trenutku, kada je to izašlo u medijima, tvrdili ste kako u tome ne vidite ništa sporno. Međutim, da ima sporno, videlo se ubrzo nakon toga kada ste vi ipak ipak sklonili te reklame i te banere koji su tu bili postavljeni.Uprkos tome što pričate o nekom pijetetu prema mrtvima i prema onima koji su stradali pre 75 i više godina, pričate o mrtvim herojima, vi i vaš režim ne vidite žive heroje. U Pionirskom parku 140 dana mirno i dostojanstveno protestvuju ratni vojni invalidi i ratni veterani.Malopre smo čuli od jednog govornika iz vladajuće koalicije kako je trebalo 20 godina da se oda počast onima koji su se borili na Košarama za Srbiju. Tamo je preko 100 mladih ljudi poginulo i dalo svoje živote. Vi danas odajete poštu, barem na rečima, mrtvim herojima, ali njihove drugove koji su imali sreću da prežive, koji su ostali bez ruku, nogu i drugih delova tela, njih i dalje ne vidite.Treba, gospodo, voditi računa i o živim herojima. Treba pokazati odnos prema ljudima koji su uspeli da prežive. Treba, naravno, pomoći porodicama onih koji nisu, ali vaše reči deluju prazno ako se pogleda kakav je vaš odnos prema drugima.Drugo, trebalo je 75 godina da se odlučite,

da bi se Srbija ozbiljno pozabavila stradanjem srpskog naroda tokom ratova 90-ih na području bivše Jugoslavije? Nešto preko 10.000 ljudi je stradalo na Starom sajmištu i otprilike toliko Srba je stradalo u Sarajevu.Još se skoro 1.000 ljudi vode kao nestali, poimenično identifikovano prema poslednjim podacima preko 8.500 ljudi. Samo na području Sarajeva je bilo 123 logora u kojima su ljudi, zbog toga što su Srbi, ubijani, silovani, masakrirani, maltretirani, tučeni, mučeni strujom i na različite druge načine i mučeni i ponižavani.Ko o tome govori? Gde je institut koji će se baviti time i zašto se ne čini ništa da se sazna, pre svega, istina, da se ta istina pokaže svetu, da se vidi da Srbi nisu bili nikakvi zločinci i da je Sarajevo bilo jedan veliki koncentracioni logor za Srbe?Tu se, gospodo, ne radi o pojedinačnim slučajevima. Ne radi se o incidentima, već su sistemski pravljeni logori, neki privatni, neki poluprivatni, neke je držala vojska, neke paravojne formacije, ali su u te logore Srbi sistematski odvođeni i, kao što sam rekao, ubijani, maltretirani i mučeni na različite načine.U

da te žrtve konačno budu identifikovane i da budu sahranjene na dostojanstven način i, naravno, da im se oda počast koju zaslužuju?

Da li je to sramota za srpski narod? Mislim da jeste i ako već ćute zločinci, ako ćute njihovi zapadni mentori, zašto ćute Srbi, zašto ćutite vi koji kažete da ste predstavnici srpskog naroda i

i to je nešto o čemu smo odavno morali prikupiti podatke i govoriti o tome u svetu. Dok god ćutimo, dok god se srpski narod stidi svojih žrtava, dotle ćemo biti žrtve.Neki su ovde rekli i mene je to šokiralo, kaže – žrtve nemaju nacionalnost, žrtve su samo žrtve. Izgleda da samo srpske žrtve nemaju nacionalnost, pošto žrtve svih drugih naroda i te kako imaju nacionalnost. Da li možete zamisliti nekoga iz Jevrejske zajednice, iz njihovog naroda, da kaže – žrtve nemaju nacionalnost? Ne, oni se, od kako se završio Drugi svetski rat, iz dana u dan bore za istinu, ne smanjenim žarom. To je državni posao kod njih, od najvećeg nacionalnog značaja da se sazna istina i da ni jedan zločinac ne ostane nekažnjen.Zašto srpski narod ne goni zločince i da li na taj način poručujemo da su zločini nad Srbima dozvoljeni?Ministar je rekao – bili su žrtve, ali eto stekle su se neke okolnosti. Previše se često stiču te okolnosti u istoriji srpskog naroda, pa su se sticale te okolnosti za vreme Prvog svetskog rata, pa i za vreme za vreme Drugog i opet, kao što ste videli, tokom 90-ih. Ono što nije obavljeno u NDH, to je moderna Hrvatska tzv. država, ali nesumnjivo ustaška tvorevina kakva je bila ona za vreme Drugog svetskog rata, uradila, a opet predstavnici Srbije ćute.Da li mislite da će se nešto promeniti? Da li mislite da će nas više ceniti ako ćutimo o svojim žrtvama? Da li mislite da opet neće ubijati, klati i proterivati srpski narod gde god budu mogli, ukoliko budemo

i decu i unuke i svakoga koliko smo stradali i od koga smo stradali, da jasno u svakom trenutku podignemo čelo i osudimo zločin i zločince. Nije sramota biti žrtva, niko nije izabrao da bude žrtva, ali je sramota ćutati o tome.

koji su bili tragični u istoriji srpskog naroda.Svake godine obeležavamo Dan sećanja na NATO bombardovanje Republike Srbije 1999. godine, koji je počeo 24. marta zločinačkim NATO bombardovanjem u kojem je život izgubilo oko 2.000 civila, u kome je život izgubilo sedamdeset devetoro dece, u kome je ranjeno više od 6.000 civila.Prema tome, o žrtvama ne ćutimo i još jednom tokom obeležavanja sećanja na to tragično dešavanje, na tragično i monstruozno bombardovanje NATO agresora Republike Srbije prošle godine u Nišu rame uz rame uz rame sa rukovodstvom i narodom bili su i veterani koji su branili našu zemlju kada smo bili napadnuti od 19 zemalja od 19 zemalja koje pripadaju NATO. Prema tome, mi o tome ne ćutimo.Što se tiče zločina, mi svaki zločin osuđujemo i zločin koji u ime srpskog naroda počinio neko od nas nekom drugom narodu i to je pokazao naš predsednik Aleksandar Vučić kada je otišao u Potočare da se pokloni bošnjačkim žrtvama. Pred žrtvama je pognuo glavu, ali nakon toga bio je napadnut, praktično mu mu je život bio u opasnosti. Do današnjeg dana na pokušaj tog atentata niko nije odgovarao, ali je Aleksandar Vučić smogao snage da ode u Potočare i isto tako Aleksandar Vučić govori i o ubistvu srpskih civila koji su se desili pre toga u Kravici.(Predsedavajući: Hvala.)Takođe, želim da kažem da narod nije taj koji goni zločince. Srbija je demokratski uređena zemlja,

kom osnovu?)Zato što ima pravo u skladu sa članom 104.Izvolite, gospodine Šaroviću, u skladu sa članom 104.

tako će ih poštovati i drugi.Vi tvrdite iz vladajuće koalicije da vi poštujete naše žrtve i da o njima govorite. Evo ja ću vas podsetiti na jednu činjenicu. Pre tri godine je Narodna skupština Republike Srbije formirala Komisiju čiji je zadatak bio da istraži posledice NATO bombardovanja. Prošle su tri godine, prođe mandat ovog skupštinskog saziva, izveštaja nema. To je odnos prema žrtvama.Drugo, žrtve nisu, gospođo, samo oni koji su poginuli, a još uvek i posle 20 godina od NATO bombardovanja nije utvrđen ni konačan broj poginulih. Da li je to poštovanje žrtava? Nije utvrđeno koliku su materijalnu štetu naneli.

Italija, kao članica NATO pakta, ali je zaštitila one koji su učestvovali u agresiji i stradali tom prilikom.Vi pričate o odnosu prema agresorima. Da li vam je poznato ime Toni Bler? Da li vam je poznato ime Šreder? Ko su ta gospoda? Da li su to ljudi koji su neki dobročinitelji srpskom narodu ili su to oni koji su predvodili zemlje koje su ubijale srpski narod? Oni su danas na poziciji specijalnih savetnika u Srbiji. Srbija je podržala fondaciju Bila Klintona, čoveka koji je pokrenuo bombardovanje da bi skrenuo pažnju američke javnosti sa privatnih seks skandala koje je pravio.(Predsedavajući: Zašto je Srbija to podržala i platila? Pa, zato što je neko bio pametan.

o ovome malopre.Dakle, da Nemanja Šarović, koji je, čini mi se, malopre rekao da ovo nisu teme na kojima treba da se vodi stranačka politika, koji je rekao u 10 minutu svog govora, a prethodnih devet je posvetio upravo tome da se ostrvi na SNS, a ni sam ne zna zašto, da ovde ustane i sada opet nama, zamislite nama, prebaci nešto na temu istraživanja posledica NATO bombardovanja, nama koji smo formirali tu Komisiju o kojoj je govorio, nama koji podnosimo izveštaje o aktivnostima te Komisije, za šta on ne zna jer u principu ne zna ništa, zna ništa, ne dolazi u Skupštinu i to je jedan od razloga, i na kraju da nas optuži da mi verovatno bezmalo podržavamo to što se Srbiji desilo, to što se desilo našem narodu i na kraju da sve to začini sa – zato što neko pametan.Gospodine predsedavajući, ja se vama obraćam, potrebu Nemanje Šarovića da nam svakog puta glasno saopšti da Nemanja Šarović nije pametan neka zadrži za sebe. Ja vas molim da sa dostojanstvom nastavimo ovu sednicu, sa dostojanstvom su govorili svi naši narodni poslanici danas i imamo nameru da nastavimo isključivo u tom tonu, a da ne izlazimo u susret potrebama i porivima Nemanje Šarovića. Kako ko govori danas u ovoj sali, najbolje govori o sebi. Hvala.Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)Hvala.Nemanja Šarović po Poslovniku.Izvolite. **Nemanja Šarović** Gospodine Marinkoviću, da nema tog velikog pritiska na vas ja pretpostavljam da biste vi prekinuli prethodnog govornika i da ne biste dozvolili ovakve uvrede da iznosi. To je nešto što je postao manir i što je postalo uobičajeno kod članova vladajuće koalicije da na svaki mogući način satanizuju predstavnike je član 107. koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine i koji zabranjuje da se poslanici jedni drugima neposredno obraćaju. Vama je normalno da poslanik i vladajuće koalicije kaže nekome iz opozicije da nije pametan, da tako nešto konstatuje.Ako Vladimir Orlić kaže da ja nisam pametan, evo ja nisam, ali je on slika prilika i pameti i časti i dostojanstva SNS. Vi imate Vi imate problem, kako kažete, sa Nemanjom Šarovićem. Nemate sa Nemanjom Šarovićem. Imate problem sa činjenicama. Imate problem sa tim što imam dovoljno hrabrosti da vam kulturno, fino u lice kažem istinu. Vas istina boli. Da li je bilo šta što sam rekao netačno? Nije ništa netačno. Građani Srbije najbolje znaju i da li je Bler specijalni savetnik i da li je Šreder specijalni savetnik i da li je Aleksandar Vučić rekao – podržao sam Klintona zato što sam pametan. Međutim, tamo je pobedio Tramp, koga je u to vreme podržavala isključivo SRS. Vi ste smejali kada smo ga podržali, a kao što vidite mi smo imali mnogo bolju političku viziju nego što vi imate.Vi jedino što znate da vređate, znate da omalovažavate, znate na taj način da komunicirate. Pričate kako ste moćni, ali pogledajte, ne delujete moćno, zašto vas onda boli toliko svaka reč, svako izlaganje,

103. gospodine predsedavajući i slobodno ga primenite, što se kaže, sa istim merilima, istim aršinima i na Nemanju Šarovića, odnosno njegovu poslaničku grupu, a evo sada i na mene, odnosno poslaničku grupu kojoj pripadam.Taj član 103. između ostalog kaže – da kada se desi nešto poput ovoga malopre, da ustane narodni poslanik da reklamira nešto u vezi Poslovnika, a u stvari samo replicira. Vi onda postupite shodno tom članu, po pitanju preostalog vremena za raspravu njegove poslaničke grupe.Mislim da je to ovde bilo neophodno zato što je to upravo uradio Nemanja Šarović. Poželeo je da priča o tome šta je radio Aleksandar Vučić vezano za skup koji je organizovala Fondacija „Klinton“, a koji se ticao Srebrenice.Dakle, da se podseti Nemanja Šarović i svako drugi ko želi da nam pokaže koliko je pametan ili nije pametan, to je samo njegova stvar, ali koliko je u stanju da vređa i Aleksandra Vučića i Srbiju kojoj bi trebalo valjda da pripada.Dakle, tu se govorilo o dešavanjima u Srebrenici i da tu nije bilo Aleksandra Vučića da kaže našu istinu i da kaže da nisu u pravu oni koji su tvrdili da su Srbi tamo počinili genocid, ko bi drugi to rekao? Da ne bi Nemanja Šarović otišao možda tamo da saopšti istinu o Srbima?Znamo svi koliko je veliki politički činilac u pitanju, znamo svi kolika je ta hrabrost kojom se razmeće. E baš zato, nikada, ali bukvalno nikada, njega ili nekog njemu sličnog, nismo videli da u situaciji gde je teško, gde je tvrdo, zastupa interese srpskog naroda.To može ovde u Narodnoj skupštini gde je tako velika diktatura, da se čovek pojavi posle kapućina i priča šta mu padne na pamet, a sve na račun i na teret Vlade Srbije koju podržava SNS. Da ode tamo gde je otišao Aleksandar Vučić, pa to je apsolutno nemoguće.Dakle, dok se mi bavimo zaštitom naših interesa, dok mi branimo istinu za naš narod, i ovakvi se reklamiraju, to oni samo misle, na naš račun, pokušavajući da nas optuže za sve ono što nisu u stanju ni da izgovore sa poluglasom, a kamoli da učine tamo gde je potrebno.Za razliku od njih Aleksandar Vučić može, za razliku od njih SNS može. Pokazujući to na tim mestima gde je teško, mi smo zaslužili da danas tog Aleksandra Vučića poštuju politički predstavnici Srba koji žive tamo gde je Srbima bilo najteže u ovim vremenima o kojima pričaju. Njega poštuju, njega cene, znaju da je on u stanju da za njih izbori nešto od njihovih interesa.A ove i ovakve, znate ko ceni? Ne ceni ih ni njihova poslanička grupa, evo, vidite koliko ga pažljivo slušaju.